Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom vas da minutom ćutanja odamo poštu stradalima u martovskom pogromu 2004. godine na Kosovu i Metohiji.Neka

im je večna slava.Slava im.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 127 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji, ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 214 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine dajem obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika.Obaveštavam vas da su, sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici; Radomir Lazović, Ana Ivanović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević, dr Jovan Janjić i Mitar Kovač.Sada dajem obaveštenje o obrazovanju poslaničkih grupa.Obaveštavam vas da su, saglasno članu 22. Poslovnika u Narodnoj skupštini obrazovane sledeće poslaničke grupe:- Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane“,

Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Miroslav Aleksić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Borislav Novaković;- Poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Ivica Dačić, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Snežana Paunović;- Poslanička grupa NOVI DSS, POKS - NADA.Za

predsednika poslaničke grupe određen je narodno poslanik Radomir Lazović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Biljana Đorđević;Poslanička grupa – SRBIJA CENTAR – Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Zdravko Ponoš, a za njegovog zamenika narodni poslanik Stefan Janjić;- Poslanička grupa DEMOKRATSKA STRANKA – Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Zoran Lutovac, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Dragana Rakić;- Poslanička grupa MI GLAS IZ NARODA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branko Pavlović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Mitar Kovač;- Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Stefan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Hadži Milorad Stošić;-

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Muamer Bačevac;- Poslanička grupa MI GLAS IZ NARODA - prof. dr Branimir Nestorović. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branko Lukić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Jelena Pavlović;- Poslanička grupa Dragan Marković Palma - JEDINSTVENA SRBIJA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Života Starčević;- Poslanička grupa – EKOLOŠKI

PS-NSS-USS-RS za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Đorđe Komlenski, a za njegovog zamenika narodni poslanik Marijan Rističević.To je što se tiče broja svih poslanih grupa.Rad nastavljamo po dnevnom redu.Prelazimo na Drugu tačku dnevnog reda, a to je najvažnija tačka ovog nastavka sednice – Izbor predsednika Narodne skupštine.Pre nego što pređem sa ovim tačkama koje slede, zamolio bih sve narodne poslanike, bez obzira kojoj opciji pripadaju, da se potrudimo da u svojim diskusijama i razmatranjima koristimo samo činjenice i da popravimo utisak koji je ranije možda bio steknut kod naših građana. Mislim da bi to bilo opšte zadovoljstvo da jednostavno koristeći činjenice u raspravama, doprinesemo da povećamo ugled koji možda i do sada nije bio loš, ali uvek može

reč.)Obaveštavam vas da sam u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine primio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.Predlog vam je dostavljen.Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložena je predložena je narodni poslanik Ana Brnabić, izabrana sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.Idemo

stane.Idemo dalje sa radom.Podsećam vas da prema članu 9. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača može da obrazloži predlog.Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine?(Narodni

šta, da vam kažem, sačuvajte to, prihvatiću svakome, ali da prvo čujemo.Da

šta, samo da vam kažem, ako svi govorite uglas, to nema svrhe. Rekli smo na početku, dao sam reč poslaniku Aleksiću.

ukazao sam na povredu Poslovnika i, molim vas, dužni ste da u toku današnjeg rada se držite ovog Poslovnika, i to nije slobodna volja, nego je to dokument koji uređuje rad.(Predsedavajući: Koji član je u pitanju?)Ukazujem na povredu člana 101. u vezi sa članom 86.(Predsedavajući: Obrazložite.)Gospodine predsedavajući, vi ste nas kao narodne poslanike obavestili uredno 8. da će nastavak sednice, koju ste u skladu sa Poslovnikom prekinuli, biti 11. marta u 11.00 časova, a onda ste, gospodine predsedavajući, čas uveče u nedelju, 10. marta, poslali obaveštenje da ujutru neće biti nastavka sednice posle toga kada je predsednik države, koji je uzurpator volje naroda, uzurpator volje legitimiteta, najavio i rekao da parlament neće raditi.Ako se zalažete za to što ste rekli, da ovaj dom bude ono što treba da bude, da bude dostojanstven, da bude pravi predstavnički dom građana Srbije, onda se tako i ponašajte. Ne možete 12 sati pre nastavka sednice da slušate…

građanima… Čekajte da vam kažem, nije ovde reč o predsedniku države, nego je reč o izboru budućeg predsednika.Da li vi želite da se Skupština izjasni da li je povređen Poslovnik?

vam, gospodine predsedavajući, ja ću da poštujem i vaše vreme i vašu ulogu. Ukazujem na član 103. Taj član predviđa da vi imate mogućnost da sankcionišete ove stvari,

grupa.Pozvao bih sve da samo na jednu stvar obrate pažnju, mi smo ovaj dan počeli minutom ćutanja. Jeste li već zaboravili zbog čega? Ili vas nikada nije bilo briga? Iskoristili ste prvo javljanje u ovoj sali da se obrušite na Aleksandra Vučića i da pokažete još jednom da vas je uvek bilo baš briga i za stradale Srbe na Kosovu i Metohiji i za ono što im radi Aljbin Kurti. Siguran sam da će Viola fon Kramon, Šider, Šeneh i ostali ceniti vašu današnju odluku.Vama predlažem, gospodine Radenoviću, da pređemo da čujemo obrazloženje našeg predloga, ovima neka je na čast ovo što danas rade, dobro je da ih Srbija vidi, da je podsete zašto su bili i ostali najgori od najgorih. Hvala vam.

želim da vam se zahvalim, gospodine predsedavajući, što ste omogućili jednom delu političke scene da iskaže pijetet prema žrtvama srpskog narodna na Kosovu i Metohiji, budući da su to propustili da urade juče, budući da se niko od njih ni rečju nije osvrnuo na to da je juče bio dan pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji

reč, ali polako. Ja vas savetujem roditeljski da budete, ja sam strpljiv. Dozvolite poslaniku Jovanovu da iznese svoje mišljenje. Znate zašto, da vam kažem, ja i kada sam radio, odavno sam u penziji, trudio sam se da ne sankcionišem đake ako nisu disciplinovani, nego ih lepo posavetujem da budu disciplinovani, da poštuju starije, pazite.Izvolite. Mogu li ja?Dakle, još jednom vam se zahvaljujem, gospodine predsedavajući, što ste omogućili jednom delu političke scene da makar na vašu inicijativu pokaže pijetet prema stradalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to jako važno, iz prostog razloga što se oni toga ne bi setili ni danas, kao što se nisu setili ni juče, kao što se neće setiti ni sutra, kao što ih baš briga, uostalom, svakog dana za Kosovo i Metohiju.Pred nama je danas predlog da se za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije izabere gospođa Ana Brnabić.Ana Brnabić je osoba koja je 2016. godine postala član Vlade Republike Srbije, bila ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu,

se vama zaista izvinjavam, ali ne vodite vi sednicu. Kada jednog dana budete vodili sednicu, vi ćete odlučivati. Za sada, možete tako da vičete, skakućete, šta da vam radim.Od momenta kada je Ana Brnabić izabrana za predsednicu Vlade Republike Srbije, traje besomučna hajka na nju, najgore moguće vređanje, koje uostalom vidimo i sada. Ovo je posledica tog vređanja koje traje evo već sedam godina a izgleda da nema namere da se prestane.Ja nisam očekivao drugačiju reakciju od ljudi koji sede sa čovekom koji je tražio da Ana Brnabić bude silovana, citiram, "od strane Afro-amerikanca i to u rijalitiju koji će direktno da bude prenošen na televiziji". To je čovek koji je malo pre mahao, evo, on se smeje, njemu je to smešno, evo ovaj gospodin koji je ustao, to je gospodin koji je tražio silovanje Ane Brnabić od strane "obdarenog Afro-amerikanca", kraj citata. To je vaš odnos i prema ženama i to je vaš odnos prema Republici Srbiji.Onog momenta kada je Ana Brnabić predložena za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, ni jedna kritika nije usledila na račun njenog rada, na račun onoga što su njeni rezultati, što su rezultati Vlade Republike Srbije koju je ona predvodila.Ja ću sada citirati neke od tih reakcija na predlog da Ana Brnabić bude na čelu Skupštine Republike Srbije. Kaže ovako - da će Ana Brnabić dobiti pozornicu za razvijanje svojih užasnih sposobnosti. Kaže - žena koja je parila čukljeve ovde ispred ove Skupštine u lavoru, jer je obeležavala stradanje dece u Mladenovcu, pa je tako što je držala noge u lavoru pokazivala svoj pijetet prema žrtvama.Kaže jedan drugi predstavnik da je Ana Brnabić neko ko unižava instituciju i sve građane Srbije. I to kaže čovek koji se ovde u ovoj instituciji, ovde u ovom domu, zaletao da se bije sa predsednikom Republike, poslanicima, koji i sad prave cirkus, itd.Ja molim samo ako mogu kamere da pokažu, jer po prvi put imamo prilike uživo, mi smo to gledali na televiziji, da vidimo dobitnike Oskara - Oskar zato što je ukrao bulevar, Oskar zato što je pokrao Oskar zato što je pokrao Trstenik, Oskar za 619 miliona evra koja je opljačkao od naroda, Oskar za preletanje,

Ja čestitam dobitnicima Oskara ali mi se čini, budući za šta ste Oskare dobili, da je bolje da ih niste dobili.Sada dobili.Sada vas molim da pogledate samo kako izgleda ovaj deo sale, a pogledajte šta govore u medijima. Kaže - oni će uneti razdor, retoriku koja je nepodnošljiva, koja neće dozvoljavati opoziciji da dođe do reči. A vi vidite sada na direktnom prenosu ko ne dozvoljava da se dođe do reči, ko je taj koji unosi razdor i ko je taj koji ne dozvoljava da se radi. Vi vidite da oni sve vreme ono što rade pokušavaju da pripišu nama.Prema tome, to su sve jasno i glasno izrečene kritike, ali ne na račun rada Ane Brnabić, nego isključivo "ad personam". Jer, kako bi najzad i mogli da kritikuju Vladu koja je postigla sjajne rezultate, koja gradi kilometre auto-puteva, koja gradi pruge, koja renovira škole, renovira bolnice, koja podiže plate, koja podiže penzije? Tu nema kritike, ne može da bude kritike, ali može da bude odvratnih, ličnih uvreda, jer za drugo i nisu sposobni. Jer, znate kako kažu - veliki ljudi pričaju o idejama a mali ljudi pričaju o drugim ljudima. Oni ne mogu da dobace dalje od toga. Njima je to maksimum, da nekoga ogovaraju, da o nekima govore sve najgore, da nekoga vređaju. To rade i danas. Evo, to rade i sada.Momenat u kome Ana Brnabić dolazi, iz aplauza koji je dobila jasno je da dolazi na čelo Narodne skupštine Republike Srbije, nije ni malo jednostavan. Dakle, Srbija se nalazi….A,

gospodine Vučeviću, tamo kod vas u Novom Sadu se čudne stvari dešavaju, ovom nestao bulevar, onom patriotu velikom nestala toplana, ja ne znam jel vi tamo Koperfilda imate u Novom Sadu pa mahnu dva puta i nestaju stvari?Da

trenutak.Dakle, momenat u kome će Ana Brnabić biti izabrana za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je izuzetno težak za državu Srbiju. Naša država se suočava sa spoljnim pritiscima, ali se suočava i sa tim da po prvi put na političkoj sceni Srbije imamo ljude koji direktno, otvoreno i neskriveno traže da se taj pritisak pojača, traže sankcije za svoju zemlju, traže da se Srbija na svaki mogući način unizi i ponizi, da se Srbija oslabi pred veoma veoma velike izazove koji slede po pitanju Kosova i Metohije. To je zadatak ovih koji su možda od Viole fon Kramon dobili Oskara i za to.Dakle, oni nisu kao što sam rekao, i to je tema kako smo i krenuli danas ni rečju se osvrnuli na pogrom nad srpskim narodom 2004. godine. Zašto? Pa, da ne bi naljutili one od kojih traže uslugu, da ne bi naljutili one koje vuku za rukav po Briselu u Strazburu da sutra glasaju ponovo za njihove rezolucije, da traže kažnjavanje Srbije i tako dalje, zbog toga su ćutali. Zbog toga ih je i sramota i zbog toga ne smeju da spomenu Srbe na Kosovu i Metohiji. I, da ih niste vi gospodine predsedavajući danas naterali da ustanu, ne bi ustali ni danas.Rezolucija Evropskog parlamenta koju je donela, koju je napisala ovdašnja opozicija, a potpisali ljudi i zato vam sada govorim zašto je bitno, zašto ni reč nisu rekli o Kosovu i Metohiji i o pogromu nad srpskim narodom, pa zato što se koriste lobistima Aljbina Kutija. Ne možete da delite lobiste sa Kurtijem i da obeležavate pogrom nad srpskim narodom, ne može i jedno i drugo, ali su miliji lobisti, važniji su lobisti nego srpski narod na Kosovu i Metohiji. Šider, Šenak i ekipa Tonino Picula i ostali dignu ruku i glasaju za to da se Srbija kazni, kao da im je to ikada i bilo teško, ali kada nađu nekoga iz Srbije ko to traži onda im je još lakše. Dakle, jednostavnije im je to tako da rade, ali onda ne možete da istovremeno obeležavate godišnjice stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji jer će lobisti da se naljute, jer će Kurti da kaže neću onda da delim moje lobiste sa vama, moji lobisti ostaju moji, a vi tražite vaše.Prema tome, to je razlog zašto su ćutali o Pogromu, a sa druge strane jasno je da su ovo ljudi i to je sada jako važno u kontekstu okolnosti u kojima Ana Brnabić dolazi na čelo Skupštine, koji su tražili da se poništi suverenitet Republike Srbije. Oni su tražili da stranci u Srbiji sude, da stranci u Srbiji da stranci u Srbiji presuđuju, i samo vas podsećam gospodine predsedavajući, da je isto to u 6. tački ultimatuma tražila Austrougarska tražila 1914. godine i da je naša vlada to odbila, a danas oni traže svojevoljno uplitanje stranaca na način na koji su to stranci nekada nametali, znači stranci su se trudili, tražili način, kako da se nametnu da oni u Srbiji odlučuju. Sada po prvi put imamo političku opciju koja poziva strance da dođu u Srbiju da odlučuju.Jel to ono za šta su nam stari stradali? Jel to ono za šta su se borili? Jel su se borili za zemlju u koju će da dođu Šiner, Šenah, Tonino Picolo da odlučuju da li je ovako ili je Brnabić će imati važan zadatak da Narodna skupština Republike Srbije ostane Narodna skupština Republike Srbije, a ne institucija kojoj će stranci da nameću

a ne institucija kojoj će stranci da nameću zakone koje će da donesi i odluke koje će da donosi. I, te odluke neće nametati ni stranci, ali neće nametati ni oni koji hoće na volšeban način da uđu u Vladu.Dakle, odmah da vam kažem, da vam bude jasno, da ne bude da vam niko ništa nije odgovorio pošto pričate kako vam niko ništa nije odgovorio, ta dva mandata u Vladi Republike Srbije ćete dobiti onog dana kada budete imali mandatara za sastav Vlade koji će da vam predloži da budete u toj Vladi i, pod dva, kada budete imali 126 poslanika koji će za to da glasaju. Ovde nemate 126 poslanika koji će za to da glasaju, a da li ćete moći da ih nađete to ćete sami imati prilike da vidite.Da prevedem privremene Vlade, prelazne Vlade i ostalih gluposti kojih ste se setili ovde biti izglasani neće, i na to slobodno možete da zaboravite.Isto tako, ovo su ljudi koji u Srbiji stvaraju jednu takvu anatomiju mržnje koja nije viđena davno.Nekoliko stvari ću samo da navedem, a zaključiću jučerašnjim primerom. Vidite, ovo se juče desilo u gradu u kome živimo. Dakle, u jednoj zgradi na šest stanova neki aktivisti su dolazili, čudni aktivisti, koji su ispisivali parole „Vučiću – pederu“. Na vratima…Ali, molim vas, samo obratite pažnju na reakcije. Molim vas, samo slušajte reakcije, zato što je jako važno da ih čujete. Da čujete smejanje, da čujete nipodaštavanje, itd, jer su to ljudi koji kada oderu zanokticu zovu Brisel da se žale. To su ljudi koji kad ih neko pogleda popreko idu tri dana na njihove televizije da kmeče, kukaju i žale se kako ih je neko pogledao popreko.Dakle,

Policija je izvršila uviđaj i uskoro ćemo saznati ko je tu bio u pitanju i ko je to radio.Ono što je bitno, gospodine predsedavajući, da znate, a verujem da vi to znate jer vi ste obrazovan čovek, to je da je ovo početak, jer su ovo što rade oni radili nacisti tridesetih godina prošlog veka. Na način na koji su nacisti obeležavali jevrejske radnje, jevrejske kuće, jevrejske stanove danas oni obeležavaju stanove ljudi koji podržavaju predsednika Vučića i SNS. Oni to Oni to danas rade. Ja samo upozoravam čitavu javnost, posebno nadležne organe, da ovo mora da se zaustavi. Ovo mora da se zaustavi jer posle obeležavanja radnji, stanova i kuća sledi progon, slede logori, sledi Holokaust. To je ono što je nastavak.Dakle, i nacisti su krenuli tako što su obeležavali. I oni su krenuli tako što obeležavaju. Ovo mora da prestane.Oni se hvale se hvale mržnjom, oni se hvale time kako sprovode građanska hapšenja. Sad zamislite da mi sprovedemo građansko hapšenje i njih. To se, naravno, neće desiti,

molim, ja znam da ima ljudi čiji intelektualni razvoj ne dobacuje dotle da mogu da zapamte ime osobe i jako im je duhovito da umesto Milenko kažu Milojko i to im je jako duhovito. Ako može neko da mu pomogne, samo. Ako može neko da mu pomogne, nije mu dobro od jutros, skakuće tu. Pogledajte.Evo, pogledajte.Dajte, gospodine sekretaru, jel radi ambulanta? Dajte, neka dođe neko neka pogleda to. Nije im dobro.Evo, vidite ponovo.Dobro, evo. Jel to dobacivanje? „Ološu“, to je taj govor, to nije govor mržnje, jel tako? To je taj divni govor koji je…Ne, nisam rekao fašisti, nacisti. si nešto znao, da si nešto učio…Nacisti, neonacisti. Neonacisti.Razumeo si? Odlično.Drago mi je da ste razumeli. Uvek mi je drago kada pomognem nekome neukom da nešto novo nauči. A, razliku između fašista i nacista možete naći na „Vikipediji“. Ukucajte, pa će vam izaći. Mrzi me da vam pričam jer nisam siguran da biste razumeli.Ovo su ljudi koji sprovode nasilje na ulici, koji proganjaju ljude koji rade kampanju od vrata do vrata i kažu – ne možete da radite kampanju od vrata do vrata jer je to uznemiravanje građana, a onda pogledate njihovu kampanju od vrata do vrata.Njihova kampanja od vrata do vrata podrazumeva obeležavanje kuća i stanova u kojima žive ljudi koji podržavaju SNS. To je njihova To je njihova kampanja od vrata do vrata. Sledeća kampanja od vrata do vrata će, verovatno, biti odvođenje negde u nepoznatom pravcu članova i simpatizera, ali to, da vam odmah kažem, taj film nećete gledati.Samo vas molim – prestanite da vodite zemlju u građanski rat, jer ako mislite…Ne znam da li vi to radite svesno ili nesvesno, ali vam kažem da se neće desiti to da vi,

desiti.Dobro, ja sam vas upozorio, vi vidite kako ćete. Moje je da vam kažem.Ovo su ljudi koji su sprovodili nasilje u Skupštini, koji su napali predsednika Republike, sećate se skidanja kravate i batrganja ovde po delu sale. Ovo su ljudi koji su brutalno vređali Anu Brnabić svaki put kad je bila u sali. Ovo su ljudi koji su se tri puta zaletali ovde da se biju sa poslanicima SNS, tri puta. Ovo su ljudi koji su pretili šamaranjem u ovoj zgradi. Ali, šta je ono što je bitno u celoj toj priči?Evo, sad ću da ti kažem.Bitno je to da su oni za to svoje ludovanje, da su za svoje nasilje uvek imali medijsku podršku. Oni su svaki put za to bili nagrađeni. Oni su među sobom pričali kako kad tako nešto uradiš obavezno ideš u neku od njihovih emisija. To je cela priča. Kako? Pa, tako što lepo dođete u restoran, pa pričate međusobno, pa se molim vas samo, da patite od viška mišljenja o sopstvenoj važnosti da vas neko sluša i prisluškuje. Nema niko vremena da se bavi vašim glupostima.(Aleksandar

i koji smatra…Šta je uvreda? Šta je uvreda? Da li je činjenica da ne može da ponovi ime? Činjenica. Da li je činjenica da dve godine sedimo u sali zajedno? Činjenica. Da li je činjenica da za dve godine njegov mozak nije mogao da procesuira jedno ime, da procesira to i da kaže- ej, ovaj čovek se zove ovako, ovaj se zove ovako. Jel vidite da ne može? Ne ume čovek, ne može da dobaci. Sprženo. Ne znam šta je.Ovo sada što govorim je očigledno anti reklama za vinjak, ali očigledno da čovek ima nekih problema.Dakle, sve su ovo ljudi koji su za to divljanje dobili podršku svojih medija, medija koji su se pretvorili u fabriku mržnje, koji svakoga dana šire mržnju prema predsedniku Vučiću, prema njegovoj porodici, prema svakom članu SNS, bukvalno

itd.Dakle, u takvom društvu i u takvim okolnostima Ana Brnabić mora da sačuva i dostojanstvo ovog parlamenta i da odgovori na sve izazove koje ima.To što arlaučete, ne treba da radite jer vam je Ana Brnabić na sve najgore moguće uvrede odgovorila odgovorila tako što je rekla da će morati da razgovara sa opozicijom i da će morati da se nađe način kako će funkcionisati parlament.To što vi unapred znate šta će da se desi, to je vaša stvar. Ja vam kažem, na vaše uvrede, najgore lične uvrede, najgore koje se tiče i nje i njenog seksualnog opredeljenja i svega ostalog, ostalog, vi ste dobili odgovor koji kaže da sa tim ljudima treba da se razgovara. Da nije ništa drugo uradila do sada, time je zavredila da dobije podršku da bude predsednica Narodne skupštine Republike

samom kraju…Mogu ja još ako vam se sviđa.Dobro, pošto su tražili još. Dakle, u okolnostima kada imate spoljni pritisak od strane ljudi koji žele da oslabe Srbiju, koji žele da Srbija ne bude samostalna u donošenju svojih odluka, kada imate okolnosti o kojima se više govori o trećem svetskom ratu, nego o četvrtoj industrijskoj revoluciji, kada imate situaciju da danas zaista sa svih strana sveta, bilo da se dolazi sa zapada ili sa istoka se govori o tome da smo na pragu jednog velikog sukoba kakav svet i istorija ne pamti, kada u istim takvim okolnostima imate ljude koji unutar Srbije prave haos, koji unutar Srbije stvaraju mržnju, koji unutar Srbije pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i neznanje, jer zašto mi trpimo sve ovo, zašto su građani Srbije taoci ovih ljudi koji jednostavno izazivaju mržnju, haos i nasilje? Zato što je alternativa da se priča o tome kako se vređa Ana Brnabić ili predsednik Vučić, da se priča o njihovoj odgovornosti, da su oni opozicija koja nikad veću podršku nije imala u istoriji ove zemlje spolja, da su oni opozicija koja nikad veću podršku u istoriji nije imala u medijskom smislu, da imaju ogroman novac, da raspolažu ogromnim resursima, i da im sve to nije bilo dovoljno proteklih 12 godina da pobede ni na izborima za savet mesne zajednice, a kamoli za nešto više. E, da ne bismo pričali o tome kako su nesposobni, da ne bismo pričali o tome kako ne smeju svojim imenom da izađu na listu, da ne bismo pričali o tome kako se kriju, da ne bismo pričali o tome kako nisu u stanju da ispune jedan jedini zadatak koji su sami pred sebe postavili, a podsetiću koji su to zadaci bili, ovde su govorili - pobedićemo u Beogradu. Nisu pobedili. „U Skupštini Srbije ćemo svesti Srpsku naprednu stranku na ispod 80 mandata“, a mi dobili više mandata nego što smo imali. I, šta ćemo sad? E sad ćemo da kukamo da smo pokradeni. Sad ćemo taktiku Srećka Šojića, da kukamo. Imali su i štrajk glađu. Imaju sada i da su pokradeni.Dakle, vi imate sada u realnosti preslikavanje nečega što je neko osmislio kao komediju i parodiju na politički život. Oni su to sproveli u realnost. E da se ne bi pričalo o tome kako su nesposobni, da se ne bi pričalo o tome kako su nesposobni, da se ne bi pričalo o tome kako nisu u stanju da naprave jedan mesni odbor a ne ozbiljnu političku stranku, da ne bi pričali o tome da se međusobno mrze više nego što mrze nas, ali ne smeju to baš javno da kažu, mi danas moramo da pričamo o haosu koji oni prave u društvu u situaciji kada je Srbiji važno da bude stabilna, da bude snažna, da bude ujedinjena, jer su izazovi koji su pred nama takvi da samo snažni, stabilni i ujedinjeni sa njima možemo da se suočimo.Koja je tu njihova uloga, to će jednoga dana istorija da kaže. Meni je apsolutno jasno i ne treba niko da mi govori. Apsolutno je jasno u kom pravcu oni rade i šta im je cilj.Ono što ćemo mi raditi to je da im ne dozvolimo da dovedu do onoga do čega su krenuli, a to je nećemo im dozvoliti da podele u društvu koje prave se završe time da u Srbiji imaju građanski rat.Mi ćemo biti ta strana koja će da kaže da nam je Srbija važnija od svega. Istrpećemo njihovo ludilo koje se nadamo jednog dana da će da prođe. Istrpećemo njihovu mržnju. Istrpećemo njihove napade zato što smatramo da je stabilnost Srbije iznad svakog našeg ličnog interesa i to nam je zadatak, toga smo svesni i to ćemo pokazati.

Ana Brnabić je rođena 1975. godine u Beogradu. Poseduje master diplomu Univerziteta Hal iz Velike Britanije i više od deset godina rada u međunarodnim organizacijama stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnom sektoru u Srbiji.U avgustu 2016. godine izabrana je za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije i tu funkciju obavljala do izbora za predsednicu Vlade.Kao ministarka državne uprave i lokalne samouprave posebno je radila na reformi javne uprave kroz uvođenje elektronske uprave u Srbiji kako bi država postala istinski servis građana. Uvođenje elektronske uprave u Srbiji značilo je i mnogo efikasniju i transparentniju upravu, kao i alat za odlučnu i praktičnu borbu protiv korupcije.Neki od najznačajnijih projekata koje je realizovala u ovom segmentu tokom svog mandata jesu projekat eBeba, „Bebo, dobrodošla na svet“, automatska razmena podataka između organa i javne uprave, zahvaljujući kojoj se danas rutinski razmenjuju podaci između svih organa uprave umesto da građani sami skupljaju i nose od šaltera do šaltera.Dakle, Ana Brnabić je ta koja je sa svojim timom izbacila onu priču – fali ti jedan papi. To građani Srbi je treba da znaju. Dakle, danas kada odete na šalter, sve dobijete na jednom mestu.Znam da je vama to smešno, jer je vama to bilo nedokučivo da rešite, ali, evo, zahvaljujući Ani Brnabić i to je rešeno, kao i neke druge stvari koje ste upropastili, pa smo mi rešavali.Dakle, kao predsednica Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije u svakodnevnim konsultacijama sa IT industrijom Srbije, startap inovacionim kompanijama razvila je akcioni plan i krenula u njegovu brzu primenu.Srbija je danas zemlja sa četiri naučno-tehnološka parka u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Čačku. Ovi koji ahahauču i urlaju su ostavili ukupno nula. Znači, kada sve saberemo – nula, što sve doprinosi tome da je IT sektor najperspektivniji i najbrže rastući. Dosegao je učešće od 6% u BDP-u, što jasno govori da zahvaljujući radu Ane Brnabić danas Srbija hvata i drži korak sa onim što se zove četvrta industrijska revolucija.Nažalost, mi smo, zahvaljujući sankcijama međunarodne zajednice, zahvaljujući bombardovanju i zahvaljujući divljačkoj privatizaciji, propustili mnoge vozove kada je u pitanju razvoj naše civilizacije, našeg veka, ali u ovom segmentu koji je danas najvažniji i najbrže razvijajući, Srbija i te kako drži korak upravo zahvaljujući radu Ane Branabić. Taj rad na inovacijama je zapravo obeležje onoga što je ona radila u prethodnom periodu.Ako bi od svega što je radila trebali da izvučemo jedan segment koji je onako karakterističan i koji je diferencija specifika u odnosu na sve ostalo, to je ta modernizacija, to je IT sektor i to je sve ono što je budućnost ove zemlje, za šta drugi, kao što vidite, nemaju nikakvo razumevanje. Njima je to smešno, ali šta ćete kada imate ljude koji nisu u stanju da zapamte jedno ime, a šta je za njih tek onda IT sektor i informatičko društvo?Članica društvo?Članica je grupe „Novi lideri za Evropu“ Svetskog ekonomskog foruma i Savetodavnog odbora World Minds, koji okuplja najvažnije svetske inovatore iz svih oblasti. U Savetodavnom odboru ove organizacije, između ostalih, je i Frederik De Klerk, predsednik Južnoafričke Republike u periodu od 1989. do 1994. godine.Pre izbora u Vladu Republike Srbije, bila je direktorka kompanije „Kontinental Vings Srbija“, predsednik Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj NALED i

Ja verujem da bi gospodin Novaković voleo da ovde piše i da je ukrala Bulevar, ali nije. To je uradio on. Tako da, tu u tom smislu, zaista, tu referencu ovde niko nema i još jednu referencu nema, za razliku od vas, to je da ne zna kako izgleda sa one strane brave. tu referencu takođe vi imate, tako da tu referencu da ste ukrali Bulevar i referencu da ste bili sa one strane brave imate samo vi. To je vaša diferencija specifika, to je vaša diferencija specifika, gospodine Novakoviću i to niko drugi u sali nema, mada ima mnogo lopova tu oko vas, ali vi ali vi ste jedini bili toliko neinteligentni da vas uhvate, izgleda.Nego, kažu da su ti vaši pokazali prstom na vas, a onda ih vi ucenjivali da vas kako god znaju i umeju vade odatle, jer je jako nezgodno kad se čuje škljoc, inače ćete da opevate svašta, pa ste onda na volšeban način došli do sudije za prekršaje i izbegli krivični sud, ali dobro. Doći će vreme jednog dana, pa ćemo videti šta i kako.Učestvovala je u osnivanju NALED i PEXIM fondacije. Član je Upravnog odbora neprofitne organizacije PEXIM, Univerziteta „Kembridž“, pod uslovom da se vrati u svoju zemlju i pomogne njen razvoj i reformu. Bila je angažovana u različitim američkim konsultantskim firmama koje su u Srbiji realizovale projekte finansirane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj. Bila je zamenica direktora Projekta za razvoj i konkurentnost Srbije, ekspertkinja na Programu na Programu reforme lokalne samouprave u Srbiji i viša koordinatorka Programa za ekonomski razvoj opštine. Dobitnica je brojnih priznanja za razvojne projekte na kojima je radila promociju društvenog odgovora i poslovanju i tolerancije.Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 28. oktobra 2020. godine izabrana je po drugi put za predsednicu Vlade Srbije. Mandat u tom sazivu Vlade traje do 26. oktobra 2022. godine, kada je po treći put izabrana za predsednicu Vlade.Dakle, ovo je biografija Ane Brnabić. Uz sve ovo što sam rekao i uz posebno, evo, pošto žele još jednom da ponovim, okolnosti u kojima biramo Anu Brnabić, gde imamo spoljni pritisak na našu zemlju, koji se vrši permanentno zbog Kosova i Metohije, zbog toga što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, zbog toga što se vodi politika predsednika Vučića koja znači samostalnu, slobodnu i suverenu Srbiju, koja sama donosi svoje odluke, zbog toga su ti pritisci unutar zemlje ljude koji traže da se ti pritisci pojačaju, da se Srbija dodatno oslabi, jer oni u propasti Srbije vide svoju šansu.Mislim da tako nešto nismo imali u istoriji ove zemlje. Nikoga tako otvoreno nismo imali da tako radi na podrivanju stabilnosti i suverenosti sopstvene države, kao ovi ljudi, nikada nismo imali ljude koji su delili albanske lobiste, Kurtijeve lobiste, dakle, da prepodne rade za Kurtija, a popodne za njih, pa sutradan zamene smene, to nikada ova zemlja nije zabeležila. I u takvim okolnostima, u okolnostima u kojima oni svaki dan vrše nasilje na ovaj ili onaj način, promovišu nasilje, podržavaju nasilje, da su svoju koaliciju od „Srbija protiv nasilja“ preimenovali valjda u „nasilje protiv Srbije“,

rugaju što mi idemo u kampanju od vrata do vrata, jer oni smatraju da je kampanja kad dođeš u kafić u centru Beograda, staviš onu plastičnu kašičicu u usta i napišeš tvit, to je kampanja. Onda posle kad ne dobiju glasove – e, nama se desilo ovo, nama se desilo ono. Ne, ništa vam se nije desilo, vi ste neradnici, nenaviknuti da radite. Ne razgovarate sa ljudima, ne razgovarate sa narodom.Drugo, narodom.Drugo, narod vas se odlično seća bilo kao čelnike grada Beograda, koji ste ojadili i opljačkali, bilo kao pokrajinske sekretare koji su pljačkali i krali, bilo kao lokalne predsednike opština koji su pljačkali i krali, bilo kao direktore Zavoda za izgradnju grada, koji su pljačkali i krali. krali. Znaju vas ljudi, gledaju vas kao Alibabu i 40 razbojnika i zato ne glasaju za vas.Ali, u takvim teškim okolnostima uvereni smo da je upravo Ana Brnabić neko ko može da se izbori i da sačuva integritet ove Skupštine, da je sačuva da bude na braniku onoga što je najvažnije u ovom trenutku, a to je volja naroda i politika koju je narod izabrao. To je politika predsednika Vučića, to je politika samostalne i slobodne Srbije. Živela Srbija!

članu 9. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele

a ne da kršite Poslovnik.Pošto sam dobio reč, evo sad malo na temu ko je ovde izdajnik, ko je patriota, ko je fašista.Gospodine Rakiću, vi ste do juče bili predsednik Srpske liste. Drago mi je što ste ovde. Ja ću da vam pročitam jedan dokument na koji ste vi, to je zakletva je zakletva republike Kosovo, na koji ste se vi zakleli. Evo ga ovde. To je zakletva samostalnoj republici Kosovo. To je ono na šta ste vi zakleli i svi oni koji ste bili na toj Srpskoj listi.Evo kako ona ja, poslanik republike Kosovo, zaklinjem se da ću časno i pravedno vršiti svoju dužnost i dostojanstveno predstavljati narod, da ću raditi u interesu Kosova Kosova i svih njegovih državljana, da ću raditi na zaštiti i poštovanju ustavnosti i zakonitosti, na zaštiti suvereniteta teritorijalne celovitosti i integriteta Kosova. Evo ga, na to ste se vi zakleli, i garanciji ljudskih prava i sloboda u skladu sa zakonima Kosova.Ko je izdajnik, gospodine Rakiću? Ko se zakleo Kurtiju na slobodnu, samostalnu državu Kosovo? Ko? Vi ili Šta me gledate? Nije vam jasno.Ajmo još malo na temu ko je izdajnik, ko nije. Da li prepoznajete, molim reditelja, tako tako je, hvala, ovu dvojicu gospodina ovde koji sede? Ovaj jedan je onaj koji nam je srušio Generalštab vodeći NATO alijansu i pobio na hiljade ljudi na ovoj zemlji. Njegovo ime je Bil Klinton, a ovaj ovde pored njega, jel ga poznajete? To je ovaj koji za vas kaže da ste bez njega niko i ništa, što je apsolutno tačno, jer bez njega ste nule, a bogami i sa njim. Znači, to je onaj koji je bombardovao Srbiju

i Tomislava Nikolića, komšije Ane Brnabić gore na Dedinju, oboje žive po vilama, da na dan bombardovanja dovedete Gerharda patriote, državotvorci, vi koji druge prozivate da su fašisti, izdajnici, to ste vi radili. Pogledajte dobro.E sad ima jedan sledeći patriotski akt, samo malo. Evo ga ovaj lepotan na slici. Prepoznajete ga od ranije, građani, molim reditelja da pusti ovo u kadar, hvala reditelju, ovaj lepotan ovde, ministar građevinarstva, Goran Vesić je potpisao jedan takođe patriotski akt – da se američkim ofšor kompanijama ustupi Generalštab. Pazite, tamo gde su ginuli ljudi. Šta me gledate, patriote? Ima, ima. Tamo gde su ginuli ljudi 1999. godine poklanjate, pazite, poklanjate zemlju u sred Beograda američkim ofšor kompanijama, a taj posao vodi

nakon što smo obelodanili ovaj dokument, gde lepo stoji da je lepotan, dodaj mi lepotana, molim te, Danijela, Goran Vesić, evo ga lepotan, vidite kako je lep, skupoceno odelo, potpisao Memorandum o sporazumevanju sa firmom Kušner da se pokloni Generalštab, da se to sruši. Pazite, prodajete, poklanjate srpsku zemlju u centru Beograda. Prvo se zaklinjete Aljbinu Kurtiju na njegov ustav, pa onda dovodite Gerharda Šredera u punu Arenu, pa onda sa Klintonom i vi ćete nas da nazivate izdajnicima.Da se vratim na ovaj dokument. Znači, sada vas pitam

Da ponovim još jednom možda neko nije dobro čuo – ko je za da se mesto gde je 1999. godine srušen Generalštab, gde su ginuli ljudi,

ruku.Molim predsedavajućeg da konstatujem da su svi protiv, da niko nije za, a da li je baš tako, to ćemo da vidimo, s obzirom da lepotan Goran Vesić u skupocenom odelu kaže – mi smo se već sve dogovorili, a to potvrđuje ovaj zet od Donalda Trampa Kušner, takođe i Grenel, da ste se već sve dogovorili. Čiju vi to zemlju poklanjate? Gospođo Brnabić, Gorane Vesiću, zapamtite dobro, neko će za sve ovo što ste radili u proteklih 12 godina morati da robija. Budite sigurni u to. Kada bi se u ovoj trenutku sproveli zakoni, pola Vlade, pola Vlade, ako ne i cela ministarstva, državna uprava, bili bi u zatvoru. Ovo je pravna država i moraćete da osetite to šta izgleda, kako izgleda država u kojoj vlada zakon. Uslov za to je da prestanete da kradete i da pljačkate, što nikad nećete. Uslov za to je da dođe do promene vlasti, a pitanje kako se to radi, takođe zavisi od nas. Ako smo mi fašisti, a vi dovodite Šredera, Klintona na dan bombardovanja, a vi poklanjate Generalštab, a Rio Tintu dadoste neke dozvole, a ne znamo ni šta se dogovorila Brnabić sa njima u Londonu, pojma nemamo, kao i sa Grenelom itd, a gde stoji da naš narod, našeg seljaka koji nas hrani treba da proterate sa njihovih njiva. Vi ste prvi u istoriji na čelu sa vašim faraonom, onog koga uvažavate, kome je palo na pamet da srpskog seljaka proteruje sa njegove njive.Neće biti prvi put da Ekološki ustanak sprečava ovakve zločinačke, izdajničke projekte. Pozivam sve građane Beograda, sve građane Srbije, hajde da vidimo kako ćete vi da rušite Generalštab.

pa onda kukate svaki dan kako je to naša razvojna šansa?Još jedna stvar za vas, gospođo Brnabić, prošli saziv počeo je pljačkom, krađom, ovde vlada kleptomanija. Gde je 38.000 potpisa građana koji su na početku pretprošlog saziva prikupili potpise da se u ovoj Skupštini raspravlja o zabrani eksploatacije litijuma? Gde su potpisi, gospodo iz sekretarijata? Vi ste, bre, lopovčine jedne najobičnije. To ste vi. Kleptomani, lopovi koji će prodati sve što može da donese lovu da bi se lepo živelo po Dedinju.Za vas, Gorane Rakiću, recite li ste se vi zakleli na ovo ili niste, na ustav Aljbina Kurtija, jeste ili niste? Hvala lepo. Građani Srbije, glavu gore, moramo da idemo dalje. Uslov za to je da se ove lopovčine, izdajnici srpskog naroda jednom za sva vremena sklone odavde. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi poslanici Republike Srbije, Srbije, sram te bilo, gospodine poslaniče, jer pročitavši tu zakletvu prosuli ste punu kofu, da ne kažem čega ovde u Skupštini. Očigledno imate dijareju, mentalnu dijareju, gospodine Ćuto.Ja nikada nisam bio poslanik u Skupštini Kosova. Nikada nisam bio poslanik, Nikada nisam bio poslanik, polagao sam zakletvu pred srpskim narodom. Nikada nisam bio poslanik. Pred srpskim narodom sam polagao zakletvu, narodom koji me je birao na direktnim izborima. Polagao sam zakletvu pred poslanicima „Srpske liste“. Vi odlično znate, ovo ću da kažem da bi građani Srbije bolje razumeli, odlično znate da me nikada Kurti nije birao za ministra, on je izabrao svog ministra. Taj ministar nije Rakić nego Rašić i to je vaš čovek,

jednom ću ponoviti, nikada nisam bio poslanik, bio sam tri mandata gradonačelnik Severne Mitrovice, Kosovske Mitrovice.

da niste hteli juče čak ni da obeležite pogrom upravo ne samo da se ne bi zamerili vašim poslodavcima, tj. diplomatama iz Brisela, već da se ne bi zamerili diplomatskoj Briselskoj administraciji. Sram vas bilo.Sada ću vam još nešto reći, jedino što znate ovde da radite, jedino što znate da radite to je da dižete prašinu,

ta dva minuta kada ste već sami tražili.Čuli ste svi građani Srbije onoliko koliko je to moglo da se razazna i razume u onom frfljanju i mumlanju malopre, pominjale su se i neke ozbiljne stvari koje treba da raščistimo. Kada neko ovde kaže nekome da je lopov, lopovčina i da je reč o krađi, da li znate ko je to malopre rekao dok se onako lelujao iz poslednje klupe? Rekli su nam lopovi po sopstvenom priznanju. Dakle oni koji su sami za sebe i svoje okruženje rekli da su

onda je lepo objasnio ko su lopovi i lopuže, to su oni sami. On i ovi koji sede oko njega.Pomenuo je neki „Ekološki ustanak“. U to vreme je onako energično zbog te krađe reagovao njegov „Ekološki ustanak“ i postavio pitanje, kažu: „Zamislite one koje su u stanju da ukradu „Fejsbuk“ stranu od 75.000 pratilaca, svaka čast, šta je on sposoban sutra da uradi kada dođe na vlast? Koliko je samo taj u stanju da krade i pljačka?“Dakle, lopove po sopstvenom priznanju, mi smo već videli na tom nedelu. Jedan je, a nije sada tu, otišao je, valjda mu je nešto pozlilo da vas sluša, 619 miliona evra natrpao u sopstvene džepove u vreme kada je bio na vlasti zahvaljujući toj vlasti i samo od vlasti. Vi, sami ne znate šta ste uzeli i koliko ste uzeli, ovom narodu uzeli, tako da vi nekoga da nazovete lopovom već je neukusno.Ali, ono drugo važnije, s kojim pravom vi danas govorite o srpskim žrtvama, o tome kako nam je narod stradao? Vi, koji ste ovaj dan počeli najodvratnijim mogućim nepoštovanjem prema tim žrtvama u danu kada smo mi minut ćutanja držali? Vi ste ovde divljali, vi ste ovde vrištali, vi ste koristili ovu salu da se obračunavate sa Aleksandrom Vučićem i državom Srbijom, a niste hteli ni juče ni danas niti smete bilo kada da jednu jedinu reč kažete o Aljbinu Kurtiju, o teroristima UČK i ostalima koji su nam narod ubijali.Zašto ne smete? Evo zašto, da vam ne zameri vaša Viola fon Kramon kod koje ste svi zajedno išli, da kidišete na svoju zemlju, da kidišete na čoveka koji je vodi. Doduše ne svi, ovaj što je malopre govorio njega nisu poveli, biće gospodine predsedavajući da su imali dojavu da je na ulazu u Evropski parlament postavljen alkotest.

i opet, poštovani građani Republike Srbije, možete da vidite kako izgleda ta njihova Srbija protiv nasilja. Ovako izgleda valjda nenasilna, ovako izgleda tolerantna i pristojna Srbija. Samo siledžije i samo nasilnici i samo tako svaki dan i svaku sednicu.Ustane čovek, njihov narodni poslanik i kaže sve najgore o Srbima sa Kosova i Metohije,

Ovo je vaše ogledalo.Ovo je deklaracija koju je potpisala vaša stranka. Ovo je deklaracija koju je potpisala "Srbija protiv nasilja", poštovane dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije. Ovo je deklaracija koju je potpisala "Srbija protiv nasilja". Potpis njihov, potpis Aljbina Kurtija da Kosovo hitno postane član EU. Hitno. Ne Srbija, nego nezavisno Kosovo.Zbog toga ne smete da kažete ni jednu jedinu reč o pogromu nad srpskim narodom zato što će se naljutiti žena, naljutiće se Viola fon Kramon, naljutiće se Tonino Picula. Vi ste nezavisno Kosovo već priznali i zato vas oni podržavaju da dođete na vlast. Ovde to stoji crno na belo. Stoji vaš potpis i stoji potpis Aljbina Kurtija. Imate pravo, sebi dozvolite da nešto kažete o Srbima na Kosovu i Metohiji, vi koji ste sve najlepše rekli o Aljbinu Kurtiju, vi koji je svako od vas pojedinačno rekao da bi voleli da vide Aljbina Kurtija i čoveka kao što je Aljbin Kurti na čelu Republike Srbije. Vi se usuđujete da nešto kažete? Toliko o

ja mislim da neke od njih treba nositi u kavezu, ali Bože moj.Gospodine predsedavajući, ispred ovog vašeg stola imate Ustav iz 1835. godine. U tom Ustavu piše ko može da bude deputat. Jedna od osobina kaže treba da budu najrazumniji. Da li ovi vama liče na te najrazumnije,

Dakle, on umesto u Drajzerovoj da se leči od alkohola, on u Skupštini. Preko puta pijan Ćuta, knedle guta, očima koluta.Dame i gospodo, ovo je njegov Šreder, zaboravio je samo nešto. Ova slika je od pre nego što je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade. Ovo je slika iz doba vladavine njegovog riđeg gospodara čiji je on postao dvorski sluga. Ovo su slike iz tog vremena. Ovo je Boris Tadić sa Šrederom. Dakle, oni su ga oslobodili odgovornosti, oni su ga legitimisali. Ma vi mislite da pijanci i deca ne lažu, ali ti lažeš.Dame i gospodo, ovde su sa Ružicom Đinđić Šredera ni manje ni više već odveli u crkvu, u crkvu ste ga vodili, a sada prigovarate zašto smo mi dobri sa osobom koju ste vi legitimisali.Dame i gospodo narodni poslanici, država je složen i dugo pravljen proizvod. Država je zajednica ljudi. Država nije vlasnik naroda. Narod je vlasnik države i narod na izborima odlučuje kome će svoju imovinu poveriti.Očigledno poveriti.Očigledno je, a narod to dobro vidi, da njima to nikako ne može da poverite. Postojala su dva perioda, dame i gospodo, u novijoj istoriji ove države.Evo ga opet pijan Ćuta očima koluta, knedle guta.Postojala su dva perioda. U jednom periodu, imam ja svoje fotografije, dame i gospodo, u jednom periodu od 90-ih spolja su nas ugrožavali. Ugrožavali su naše nacionalne interese, otimali nam teritoriju i uvodili sankcije.Dame i gospodo, a 2000. godine, došli su ovi ili ovi koji su sa onima, Đilasom i ekipom, koji su 2000. godine vršili vlast. Dok su nas ovi 90-ih godina spolja ugrožavali, otimali teritoriju, 2000. godina ovi su nas potkradali, bolje reći krali. Šta se desilo u proteklih nekoliko godina? Udružili su se oni koji su nas 90-te godine ugrožavali i udružili se sa ovima koji su nas 2000. godine potkradali. Iste su želje onih koji su nas 90-te godine ugrožavali, ponovo bi da ugroze naše vitalne nacionalne interese, a ovi što su nas potkradali 2000. godine, oni bi dopustili da se to nama desi pod uslovom da eto oni vrše vlast i nastave juriš na džepove naših građana.Dame i gospodo, Srbiju ne mogu srušiti spolja ako im neko ne pomogne iznutra. Koliko ja vidim ovi spolja su i te kako voljni.Da vas podsetim da je Nedićeva vlada bila okupaciona. Nedić je pristao da bude okupator u svojoj zemlji, ali okupacija je već bila izvršena. Dakle, silom prilike neko je morao da bude predsednik Vlade. U toj okupiranoj državi Nedić je pristao da bude, i žigosan je kao izdajnik, a ja vas pitam - kako da žigošemo one koje su sada tražili okupaciju? Traženje međunarodne istrage, traženje okupacije, to je narušavanje nezavisnosti, to je krivično delo iz člana 305. za koji je predviđeno 15 godina zatvora. Da sam vam ja malo više vlast, svi bi vi meni išli na tih 15 godina jer suštinski ugrožavate nezavisnost Republike Srbije.Dame i gospodo narodni poslanici, Njegoš je rekao

i predvideo šta se sve može desiti u našem narodu.Dame i gospodo, mi danas imamo njihovu predstavu. Oni govore o krađi izbora. Ja znam jednog lopova koji je krao izbore.

pokrao, prevario Bulatovića za stranku. Evo neka vam on kaže. Uzeo je stranku od Bulatovića i prevario ga, ali istovremeno bez obzira što nije na izborima osvojio mandate, formirao je ovde poslanički klub od pet narodnih poslanika za koga je potrebno 70 hiljada glasova dobiti na izborima i zato vas pitam – ko je zasigurno bio kradljivac glasova? To je bio vaš riđi gospodar i to gospodin Bulatović može da potvrdi. Njega je prevario za stranku, a poslanike je preko svoje N1 i Nove S televizije na određeni način primorao da budu vidljivi, da budu sa njim na njegovom dvoru i oni su pristali na tu krađu koja je po poslaniku teška 14 hiljada.Da li se varam ili ne? Tamo se smeje ovaj bečki dečak sa onog Hora bečkih dečaka. On se smeje.

da Albanci samo prolongiraju proglašenje nezavisnosti do drugog kruga izbora da Tadić bude izabran i tom prilikom govorio kako je Amerika svetionik demokratije? Sada je ovde u Beogradskoj skupštini promenio stranke, promenio je prebivalište, Boga oca je promenio, još samo pol nije promenio, ne bi me iznenadilo i da to uradi.To su oni i oni nam pričaju o krađi izbora. Ja znam ko je pokrao glasove. To sam vam rekao, a nadam se da će i gospodin Bulatović na određeni način to potvrditi.Vi ste govorili da

Kaže – naložio je studiju izvodljivosti rušenja, prebacivanja spomenika Stefanu Nemanji. Pa vi osnivača maltene srpske države vi želite da bacite u Marinkovu baru i onda se iznenađujete.Nedić, o kome sam govorio, Nedić je bio okupacioni predsednik Vlade, ali je spašavao Srbe preko Drine. To su činjenice. Spasio je na hiljade, na desetine hiljada Srba preko Drine, a ovaj tamo general koji nije pametan ni posle bitke, on traži da Srbi nemaju pravo na glasaju. Ne samo on.

kaže da su Srbi u Srebrenici počinili genocid. To kaže general koji nije pametan ni posle bitke.Šta kaže gospođa nosilja izborne liste? Šta kaže gospođa nosilja? Kaže – zahtevam rezoluciju da se osudi genocid genocid koji su izvršili Srbi u Srebrenici. To ste vi. To je vaše. Ja sam samo ogledalo koje vam pokazuje vaše ružno lice. Dogovor oko Kosova itd.Nije za mene Ćuta strani plaćenik.

naša sveta zastava na kojoj su orlovi ne može da bude predstavljena kokošanerima. Vi da dođete na vlast naša bi himna bila – Bože sačuvaj, a naša lepa trobojka bi bila zastava bele boje. će glasati i dalje da gradimo državu, da bude privredno, da bude ekonomski, da bude vojno jaka, da po kvalitetu života ne zaostaje puno

Poštovani poslanici mi smo, pazite, ja vas molim ako hoćete da molo smirimo strasti, da budemo staloženi i dobićete sve, pa vi sve vreme pričate.Došla

očekujem da mi date bar tri minuta vremena za ovo reklamiranje Poslanika kako ste to radili svo vreme sa vaše desne strane. Ja sam iskreno zabrinuta za vas. Ja sam mislila u početku da se niste dobro snašli, da ste pristrasni, da se ponašate ovde kao član SNS, ali ja sam iskreno zabrinuta. Prvo, gledam vaš telesni govor odaje da se vi ne osećate dobro, vi mene i kroz mikrofon ne čujete dobro, približavate se non-stop, leva strana, pretpostavljam da slabije čuje, vidim desnu jako dobro čujete, levu stranu sat i po vremena kontinuirano kršenje Poslovnika koji se reklamira od strane kolege opozicije apsolutno ignorišete. Znači, vi ovde niste da uspostavljate dogovor sa nama, vi ste ovde da poštujete Poslovnik. Imali ste više od 45 dana da naučite da pročitate, da razumete, ja sam verovala ovo će biti praznik parlamentarizma i demokratije, vi ste profesor univerziteta, toliko štiva čitate celog života, pa možete jedan Poslovnih Skupštine da savladate u 40 dana. Ispostavilo se da ne možete.Ovim vi vam pored vas ne pomažu kako treba. Mi smo mnogo puta prozivali Srđana Smiljanića, ali šta je poenta? Vi nemate ovde šta da čujete o Ani Brnabić. Danas je jedina tačka dnevnog reda izbor predsednika Narodne skupštine, jedinog kandidata Ane Brnabić. Niko ovde ne priča o Ani Brnabić,

da se koristite ovim Poslovnikom i da onda možete sve ono što on predviđa i da primenite nad ovima, kojima kao što vidite, najveći problem nije tema ili šta je tema, njima je tema uvek ista. To je stalno besomučno kidisanje na Aleksandra Vučića, članove njegove porodice, stranku kojoj pripada, druge ljude koji su članovi te stranke i na samu državu Srbiju. NJima je to bilo i ostalo jedina tema time su i počeli ovu današnju pljunuli na stradale Srbe na Kosovu i Metohiji, pokazali da im je stalo do Aljbina Kurtija i to će njima uvek biti jedina tema.Nego da vam ja kažem zbog čega se javila, šta je njoj suštinski zasmetalo danas. Jedno važno podsećanje, gospodine Radenoviću. Na ovaj dokument na kom se poziva na tzv. Kosovo, nezavisno Kosovo, ovaj dokument je sastavio onaj njihov Šider i držao ga ponosno da ga predstavi da tzv. njihovo nezavisno Kosovo postane članica EU. Da li znate čiji je potpis na tom dokumentu? Pokazujem ga upravo. Ne vidi se možda, pa može kamera to da približi. To je potpis Marinike Tepić. E, to je problem, a tu se nalazi potpis i Kurtijevih ostalih, njihovih Šidera, Šeneha i ostalih Viola Fon Kramon, tako da znate kad se sledeći put jave ovo će da bude problem, a ne ono što je tema ili nije tema.

Vidite kako je sad ovo interesantno. Osoba koja je maločas držala slovo profesoru o tome kako nije savladao Poslovnik, sada traži repliku na Poslovnik iako replika po Poslovniku ne može. to je primenjeno to znanje kojim se razmeće. Nemam pojma, pa biće da vi nemate pojma. Biće da vi nemate pojma, a izgleda da vam je ostao pojam u Moroviću kod kokošaka koje gaje marihuanu, pa ostavo vam pojam tamo, pa više i nemate pojma. Napada čoveka, nije u stanju da pročita ono što on napiše. U svakom slučaju ono što jeste poenta, to je da nije

Ne, to je prva stvar, to je jedina stvar, ali ako može da sedne, ako završio sa nervnim slomom, ja bih da nastavim da govorim. Ne, još će da viče. Dobro. Ne vredi čekati da se završi izgleda će nervni slom da traje.U svakom slučaju apsolutno je netačno, i tu sam se javio kao ovlašćeni predlagač na jednu laž, ali od koga dolazi nije ni čudo, jer tu bi verovatno došlo do infarkta kada bi se izgovorila istina pošto organizam nije navikao da kaže istinu. Dakle, da niko nije govorio o Ani Brnabić. Svo vreme sam govorio o Ani Brnabić, govorio o okolnostima u kojima će Ana Brnabić da upravlja Skupštinom, a to što su oni vikali nisu slušali, to stvarno nije moj problem. Dakle, da smo se slušali verovatno bi čuli ono o čemu sam govorio, oni su vikali, arlaukali, dobacivali, skakali, itd. Tako da je to u dom delu.Što se drugog dela tiče ja nemam odgovor na to zašto je ovo već drugi saziv u kome nema poslanici imaju, ajde tako da kažem, da biram reči, izvesnu nakolnost prema Goranu Vesiću.Dakle, u prošlom sazivu jedan poslanik je rekao da ga zamišlja golog, u ovom sazivu ovaj ga zove lepotan, ja stvarno ne znam o čemu se radi, ali ta magnetska privlačnost Gorana Vesića očigledno neke ljude ne ostavlja ravnodušnim i oni moraju tu da pokažu o čemu se tu radi, ne bih se u to mešao, ali to kada bude Vesić jednom došao moraće da nam objasni o čemu se radi, zašto ti ljudi imaju potrebu da ga zamišljaju golog, itd.Što golog, itd.Što se tiče… vi ste novi u Skupštini pa ne razumete. Znate, kada odgovaram, onda odgovaram na ovo što ste vi govorili. Ja sam ono što sam imao da kažem u početku rekao, sada odgovaram na ono što ste vi odgovorili.Dakle, shvatićete, samo polako. Polako budite mirni, budite tihi, slušajte, pratite iskusnije kolege. Ne morate nas, možete i ove vaše i lako ćete ući, nije to teško. Shvatite brzo, šta ide kao odgovor, šta ide kao prvo izlaganje itd. Uhvatićete ritam, ne sumnjam u vas uopšte. Nećete,

nečiste sile koje upravljaju Batom Gašićem. To je ostalo upečatljivo do dana današnjeg.Dakle, vi ste zvezda „Trećeg oka“, „Zone sumraka“ i svega ostalog. Stvarno ne mogu, sve i da hoću sa vama da raspravljam, ja to ne vidim. Ja vidim, evo, salu, poslanike, svetlo, ali to iza šta se dešava u dušama ljudi, to je vaše, ja se u to stvarno neću mešati. Ja to treće oko nemam, tako da se ja u potpunosti sam izuzimam od bilo kakve rasprave sa vama. Eto tako.Dakle, u svakom slučaju, u svakom slučaju, gospodine, utvrdili smo da jesmo govorili o kandidatu za predsednika Skupštine, da je to neistina, nego da oni nisu slušali, to smo sada činjenično kako tražite dokazali i to je to.Druga stvar je ta da apsolutno ne mogu da odgovorim čoveku

Ne vidim stvarno u kom pravcu ovo sve ide, ukoliko će gospođa „treće oko“ da dobacuje sve vreme. Stvarno nemojte. Probajte sada kod mene da pronađete to treće oko, koje zlo mene pokreće itd. Pokušajte to. Kako one nečiste sile koje upravljaju Batom Gašićem. Kako ste Radovanović dobacuje.)Gospođo, ja nemam ništa normalnije da kažem, zato što ste to vi izgovorili, a to što vam je nenormalno, izvinite, nemojte se meni žaliti, nego pazite šta pričate.U svakom slučaju, svakom slučaju, ono što jeste sada bitno, to je da mi nastavimo raspravu i pošto ovo ne vodi ničemu, vidite i sami da se oni ponašaju kao da su u Hajd parku, ustanu i viču, gospodine Novakoviću, pogledajte

A ti si rekao – Neću da ga rušim i branio ga. Jel tako?

ti prekoputa dođe pacijent, pa sad ti kažeš – hajde lezi, pričaj o detinjstvu. Ovaj čovek, ne vredi. Nemam ja to iskustvo.U svakom slučaju, ono što je bitno, dakle, pričali smo o onome što je na dnevnom redu i govorili o gospođi Brnabić. To smo utvrdili. Utvrdili smo, i evo sada gospodin Orlić pokazao, čiji se potpis nalazi na zahtevu da Kosovo hitno bude primljeno u Evropsku uniju. Jel tako? I to smo utvrdili. Iste one osobe koja je potpisala da su Srbi genocidni narod. To je to isto. Dakle, isti potpis tamo i ovde. I to smo utvrdili.Nismo samo utvrdili zašto se poslaniku koji nije u sali, pa neću ni da ga spominjem, nije fer, sviđa Goran Vesić i zove ga – lepotan. To nismo uspeli da utvrdimo. I zašto ga je u prošlom sazivu onaj zamišljao golog, a ovaj ga zove lepotanom, to nismo uspeli da utvrdimo, ali u jednom trenutku valjda ćemo i to utvrditi.Tako da, u svakom slučaju, moj odgovor, dakle, onaj koji se tiče predlagača je, da, govorili smo o gospođi Brnabić i ja mogu da vam ponovim sve što sam rekao, ako želite da slušate, nemam nikakav problem sa tim, nema niko želju da sluša ponovo, dobro. Znači, ipak su čuli nešto, ali se prave blesavi.Da mi nastavimo dalje, ja predlažem da mi nastavimo raspravu kako smo krenuli. Ovo je već krenulo u nekom dobrom pravcu i da nastavimo dalje sa ovlašćenim predstavnicima, da nastavimo izbor i da lepo izaberemo predsednicu Skupštine, ukoliko je to moguće, već danas, da bi mogli dalje da nastavimo

samo da vam kažem nešto, na početku sam predložio i bio bih dosta srećan ova dva-tri dana da izaberemo predsednika Skupštine, ali da to bude stvarno da pleni naše ljude, naše građane kad to slušaju. Vi sve vreme pričate, ometate, mene

znate zašto? Evo, vaša koleginica je rekla da se ja ne osećam dobro. U stvari, stvarno će doći trenutak da se ne osećam dobro, jer počinjem malo da vas žalim. Znate zašto? Tako se ponašate.

što dam sledećem govorniku reč, želeo bih da uspostavimo jednu klimu uvažavanja, pristojnosti, a ne sve vreme

poslaničke grupe Jedinstvene Srbije moram odmah na početku da izrazim veliko žaljenje što danas kada obeležavamo 20 godina od stradanja i pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, danas kada svi zajedno treba da pokažemo pijetet prema žrtvama Srba na Kosovu i Metohiji, kada treba da pokažemo minimum empatije prema iseljenim, izbeglim i raseljenim licima sa Kosova i Metohije, mi danas ovde gledamo cirkus. Ono što je interesantno, cirkuska predstava traje sat, dva sata, ali cirkus koji opozicija pravi ovde u Skupštini, i ne samo u Skupštini, tom cirkusu nema kraja. Danas je, nažalost, falio još samo suzavac, pa da vidimo kompletnu matricu onoga sa kim su pojedini ovde potpisali deklaraciju i zahtev da Kosovo postane članica Evropske unije.No, da se vratimo na temu. Jedinstvena Srbija će podržati izbor Ane Brnabić za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i kandidate za potpredsednike i članove skupštinskih odbora. Razloga je mnogo, a ja ću u narednoj diskusiji da se fokusiram na tri koja mislim da su najvažnija.Naime, svesni smo da je Srbija danas izložena bezočnim pritiscima, kako spolja, tako i iznutra, a očigledna je, i evo vidimo danas i dokazana, sprega spoljašnjeg i unutrašnjeg faktora. Taj pritisak je posledica naše suverenističke politike, politike očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što uključuje i našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, politike koja nije ni prozapadna, ni proruska, već politika koja se isključivo rukovodi interesima države Srbije i građana Srbije, politika koja ide putem evropskih integracija, ali vodi računa da na tom putu ne izgubi srce i dušu, razum, glavu i pamet, već politika koja se trudi da očuva osnovne, elementarne i najvažnije kulturne, nacionalne i druge identitete, politika koja teži da očuva ekonomski prosperitet i progres i politika koja teži da očuvamo stara prijateljstva i gradimo nova.Naravno, takva politika ne odgovara

koji vode politiku stvaranja haosa i političke nestabilnosti, zauzvrat se nadajući da će im ovi spolja dati priliku priliku i dovesti ih na vlast ali po mogućstvu bez izbora.Kao što pre neki dan Dragan Marković Palma reče – nisu njima problem izborni uslovi koje traže da se menjaju. Njima je problem narod koji ih neće. Ali, na njihovu veliku žalost narod ne mogu da menjaju.Da odoleli svim tim pritiscima, kako spolja tako i iznutra, da bi sačuvali naš teritorijalni integritet i suverenitet, da bi nastavili sa daljim ekonomskim progresom, sa povećanjem životnog standarda građana Srbije, danas nam je više nego ikada potrebno. Pod jedan jedinstvo države i naroda; pod dva – politička i ekonomska stabilnost i pod tri – odgovorna politika na svim nivoima vlasti.Upravo su to tri glavna razloga koja sam pomenuo na početku izlaganja i o kojima ću govoriti u nastavku.Danas je više nego ikada potrebno uspostaviti najširi mogući državni i nacionalni konsenzus. Jedinstvena Srbija će dati svoj puni doprinos stvaranju tog jedinstva naroda. Pri tom, ne podrazumevamo pod jedinstvom naroda, jedinstvo svih političkih partija. Jer, evo vidimo i danas, a videli smo u prethodnom periodu da je to nemoguća misija, da prosto, pojedine stranke opozicije ne mogu da izađu i ne žele da izađu iz svojih stranačkih šinjela, a sve i da žele ne mogu, jer im ne daju njihovi strani mentori, poput Rota, Šidera, Šeneha, Fiole fon Kramon i drugih.Potpuno drugih.Potpuno odsustvo želje za bilo kakvim dijalogom opozicija je pokazala i time što je odbila da ide na konsultacije kod legalnog izabranog predsednika države kome Ustav nalaže da obavi takve stranačke konsultacije pre konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije i konstituisanja Vlade Republike Srbije.Nisu došli ni na dogovore koje smo vršili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I tu su pokazali potpuno odsustvo volje za bilo kakvim dogovorom i saglasjem.Jedino što oni žele, jeste da dođu na vlast, naravno po mogućstvu bez izbora, kao što rekoh. Gde ćete bolji dokaz nego traže i dva ministarska mesta, i to ni manje ni više nego ministra policije i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Za to, dame i gospodo, morali bi da pobedite prvo na izborima, pa onda da tražite bilo šta.Pod jedinstvom države i naroda podrazumevamo mobilisanje svih onih političkih struktura, svih onih političkih snaga, bilo da su to političke partije, bilo da su to udruženja građana, ne vladin sektor ili ugledni pojedinci, znači, mobilisanje svih onih koji mogu da okupe građane Srbije oko državotvorne politike i u odsutnoj političkoj borbi u ova teška vremena. Ta politička borba Srbije nije ništa drugo, nego borba za istinu i pravdu, a znamo da u zla vremena istina i pravda prve stradaju.Danas je u svetu prevladalo pravo sile nad silom prava. Istina je kod onoga kod koga je i moć i mač i onoga koji smatra i drži se devize da istoriju pišu pobednici.Srbija je mnogo puta bila pobednik u ratu, a gubitnik u miru. Vreme je za mudru politiku u kojoj će Srbija konačno jednom izbeći da bude strana u ratu i da vodi računa isključivo o sopstvenim državnim i nacionalnim interesima, a ne da vodi tuđe bitke. To je težak put, to je najteži mogući put, to je pozicija između čekića i nakovnja. Da bi istrajali na tom putu moguće je jedino ako budemo jedinstveni, odnosno ako ostvarimo to jedinstvo države i naroda.Jedinstvena Srbija će dati svoj doprinos i Jedinstvena Srbija će ući u taj pokret za državu i narod. To je na kraju, krajeva naš i krajnji politički cilj, jer je naziv naše stranke Jedinstvena Srbija i to je u potpunom saglasju sa idejom stvaranja tog pokreta.Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da funkciju u izvršnoj vlasti ne mogu i neće biti merilo doprinosa tom državnom jedinstvenom, uostalom i Dragan Marković Palma je više puta rekao, ne mora neko da bude ministar da bi nešto radio za Srbiju i u tom smislu ćemo nastaviti i dalje. i danas je Dragan Marković Palma sa delegacijom od 300 ljudi u Beču i sutra će imati sastanak sa Gudrum Kugler u parlamentu Austrije. Gudrum Kugler je predsednica parlamentarne grupe prijateljstva Austrija-Srbija. Dragan Marković Palma je u prethodnom sazivu bio predsednik Parlamentarne grupe prijateljstva Srbija-Austrija. Naravno, da će tamo zastupati državotvornu politiku, politiku koju smo zacrtali ovde u parlamentu, politiku koju je zacrtala Vlada Republike Srbije i politiku koju je zacrtao predsednik Republike Srbije.Da budem potpuno jasan. Tu se najviše obraćam budućoj predsednici i potpredsednicima i predsednicima skupštinskih odbora. Ta praksa da se u inostranstvu predstavlja parlament na državotvoran i odgovoran način mora da se nastavi u ovom Četrnaestom sazivu i da ne pravimo greške koje smo pravili ranije, odnosno da se ne desi da predsednik Odbora za spoljne poslove u prethodnom sazivu, trči od Strazbura, preko Brisela, Bona do Vašingtona i sve najgore priča o Srbiji.Da se ne desi da predsednica, pazite predsednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, traži da evropski parlament i EU uvedu uvedu neku vrstu sankcija Srbiji. Pa, to nije udar na Aleksandra Vučića, to nije udar na nas iz vlasti, to je udar na decu, na đake, na studente, na radnike, na penzionere, na sve građane Srbije, na čitavo društvo. Onda se čude što ih narod neće na izborima. Naravno da neće, jer ne tolerišu takvo ponašanje.Ono što je bitno, jeste da kada pravimo skupštinske odbore u narednom sazivu koji će nas predstavljati na raznim međunarodnim događajima, da sastav tih delegacija bude primeren, se ne desi da bude pet ili četiri od 12 članova delegacije iz vlasti, iz stranaka koje vode državotvornu politiku, a sedam ili osam članova iz opozicije. Onda mi više vremena potrošimo ubeđujući naše domaćine i strance da nije istina ono što govore članovi naše delegacije, umesto da usmerimo svu snagu, energiju i znanje da predstavimo državu Srbiju kako treba i da napravimo neki dobar posao za Republiku Srbiju. Naravno, to je, rekoh, najviše na vama, na predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, potpredsednicima i predsednicima skupštinskih odbora.Drugi razlog za ovakav naš stav jeste svakako da je Srbiji danas neophodna ekonomska i politička, politička pre svega, a iz nje će proizaći i ekonomska stabilnost. Naime, današnji svet je svet nestabilnosti, političkih, ekonomskih, ratnih kriza, pandemija. Ta situacija se neizbežno preliva i na našu zemlju. Pored te uvezene nestabilnosti, nažalost, mi imamo i opoziciju i pojedine tajkunske medije koji koriste, ama baš svaku priliku da izmisle aferu, da stvore neku kriznu situaciju i koriste i najveće tragedije u našem društvu kako bi stekli određeni politički Srbija, odgovorno tvrdim nikada nije imala goru opoziciju u istoriji. Jednostavno, to su ljudi koji su zloupotrebili tragične događaje u „Ribnikaru“, u Orašju, Duboni, čak su uradili i sledeće. Svojoj koaliciji su dali naziv „Srbija protiv nasilja“ u ukrali to ime ljudima koji su tada, u to vreme, iskreno bili zabrinuti zbog nasilja koje se desilo u Srbiji, maja meseca prošle godine. E, vidite, tu „Srbiju protiv nasilja“, nije sada tu, vodi čovek koji je izvršio nasilje u porodici, vodi čovek koji je pretio policiji, vodi čovek koji je dokazano nasilnog karaktera, a to je i pokazao na prethodnoj sednici kada je psovao narodne poslanike ovde u ovoj sali Narodne skupštine.Ono

ja ga ne mogu nazvati profesorom jer profesor ne znači samo znati jednu naučnu oblast, već imati i određene moralne kvalitete, je javno pozivao, a on podržava "Srbiju protiv nasilja", e takav čovek je pozivao da se ljudi jure na ulicama, na ulicama, pretio je da će ljudi plivati po Savi i Dunavu. Ovih dana se to i dešava, na ulici se napadaju aktivisti stranaka koje nemaju isto mišljenje i stavovi kao oni.Evo šta su izmislili, gledajte kakav idiom, kakva hipokrizija, pazite, izmislili su termin - građansko hapšenje. Šta vi zamišljate, da je Srbija Divlji Zapad pa da samo još počnete da vešate na ulicama?Znate

borce protiv nasilja, autokrate su a glume demokrate, anarhisti su a glume legaliste. Na svu sreću, loši su glumci. Narod to vidi, zato ih i ne podržava.

sa onima koji imaju stav da je status Kosova i Metohije završena priča, idu u koaliciju sa onima koji potpisuju ove deklaracije da Kosovo uđe u EU, oni koji su ovde u ovoj Narodnoj skupštini dostavljali deklaraciju o genocidu u Srebrenici, želeći time da stave omču oko vrata čitavoj naciji, narodu i generacijama u budućnosti.

lopova.Jedinstvena Srbija je bila u opoziciji i tada kada smo išli preko granica naše zemlje sve najbolje smo pričali o vlasti, o državi koju imamo i jednostavno ne mogu da razumem to tužakanje, upravo kod onih koji su nas 1999. godine bombardovali i koji danas sve što rade rade da bi opravdali tu agresiju na Srbiju. Znate na šta mi to liči? To mi liči na ono kada neko ima pet deteta i ode kod komšije koji ne može očima da ga vidi i ogovara dva deteta.Srbiji je potrebna deteta.Srbiji je potrebna politička stabilnost kako bi nastavili ekonomski razvoj, kako bi i dalje bili lider u privlačenju stranih investicija, kako bi završili započete projekte i kako bi otpočeli nove, od kojih je svakako "Ehpo 2027" najvažniji.Mi smo u prošloj godini, u zadnjem kvartalu, imali privredni rast od 3,8%, u čitavoj godini oko 2,5%. Predviđa se i prognoze su za ovu godinu da će privredni rast biti 3,5%. BDP je bio 69,5 milijardi evra, a direktne strane investicije su bile 4,5 milijarde evra. da bi napravili taj kontinuitet u privrednom i ekonomskom razvoju, podizanju životnog standarda građana, potrebno je i to treće, a to je odgovorna politika na svim nivoima i to je treći važan razlog zbog koga ćemo glasati kako ćemo glasati.Srbiji

jedna grupa ljudi je ponudila građanima Srbije jednu, rekao bih blago, čudnu politiku, a ja sam je nazvao politikom trećeg oka. Znate, kada neko priča da je zemlja ravna ploča, kada neko priča da postoje vremenske prostorne kapije, da ljudi koji imaju plave i zelene oči su vanzemaljci, pri tom direktno uvredivši tu mene, pazite, ja, Jagodinac, Pomoravac, kome su i otac i deda i pradeda i čukundeda i svi ostali živeli vekovima u Poljniku kod Trstenika, ja vanzemaljac?! To su ljudi koji su u vreme najjače pandemije korona virusa u Milanu i Lombardi pozivali građane Srbije da idu na šoping u Milano! Milano! To je neodgovorna politika. To je dovelo do toga da se danas deca manje vakcinišu i evo, pojavile su se male boginje, bolest koja je gotovo bila iskorenjena u Srbiji.Srbija Srbiji.Srbija takve vrste neodgovornosti ne može da toleriše i trpi. Takva neodgovornost dovela je do toga da ponavljamo izbore u Beogradu. Znate, kada kažu - nećemo ulaziti u vlast jer ćemo na sledećim izborima dobiti duplo više glasova. Stvarno? Znači li to da je lični interes stavljen ispred opštih interesa, ispred interesa građana Beograda i građana Srbije? To znači - zaustavićemo sve narednih šest meseci, samo kako bismo mi dobili duplo više glasova.Ali, nisu oni najneodgovorniji. Oni o kojima sam pričao maločas su još neodgovorniji. Oni su neodgovorni jer rade za interese dva tajkuna, jednog vlasnika medija i jednog koji je bio vlasnik medijskog prostora u Srbiji. Zarad zaštite ličnog kapitala, njima nije strano da zastupaju interese drugih i da rade protivno interesima države Srbije. To je posebno do sada neviđeni nivo neodgovornosti i zato na predstojećim Beogradskim izborima i na izborima na više od 80 gradova i opština u Srbiji, mora se uspostaviti jedna odgovorna politika, politika u korist građana, uostalom, o tome je još 2004. godine pričao Dragan Marković Palma, kada je rekao da je osnovni zadatak svake lokalne samouprave da obezbede bolje uslove za život svakog građanina. Rezultate takve politike možemo videti i u Jagodini, i na mnogim drugim mestima.Pokret za državu i narod, će tu odgovornu politiku sprovoditi u svakom gradu širom Srbije, sada ima skoro dvotrećinsku većinu i tu činjenicu mora iskoristiti da poboljša ugled Parlamenta i narodnih poslanika da uči na ranijim greškama, da bira prave ljude i vodi jednu balansiranu politiku i donosi zakone i akte isključivo u korist građana Republike Srbije i da se rukovodimo maksimom da onaj ko pravi zakon, mora taj zakon prvi i poštovati. Hvala.